Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Državni tajnik Ministarstva kulture Jadran Antolović će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Antolović, Jadran** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Područje audiovizualnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj od osamdesetih godina prošlog stoljeća pa do ovog prijedloga nije sustavno i cjelovito zakonodavno uređivano. Naime, 80. godine donesen je Zakon o kinematografiji i koji je samo djelomično ovo područje tada uredio. U tom smislu danas su se stekli uvjeti da predložimo jedan cjeloviti pravni okvir za sustavno uređenje ovog područja. Jednako tako nužno je uvođenje novog sustava osiguravanja sredstava kako bi osigurali uvjete za sustavno poticanje audiovizualnog stvaralaštva u Hrvatskoj. Nacrt prijedloga koji je pred nama izradilo je stručno povjerenstvo Ministarstva kulture u koje su imenovani ugledni stručnjaci kao i predstavnici svih relevantnih skupina i udruga iz područja audiovizualnih djelatnosti. Ovim prijedlogom zakona želimo urediti obavljanje, organiziranje i financiranje audiovizualnih djelatnosti, poticanje hrvatskog audiovizualnog stvaralaštva, distribuciju te komplementarne djelatnosti, zaštitu audiovizualne baštine, promicanje kinoprikazivalaštva i prikazivanja hrvatskih audiovizualnih dijela kako u zemlji tako i u inozemstvu. Pri izradi ovog modela, poticanja audiovizualnih djelatnosti analizirana su europska i nacionalna zakonodavstva i moram reći da ovaj prijedlog zakona ne spada u one zakone koje usklađujemo sa europskom pravnom stečevinom ali indirektno i to možemo reći obzirom da sadašnji način financiranja proračunskog poticanja audiovizualnog stvaralaštva bi spadao u područje državnih potpora što se predloženim modelom izbjegava. Naime, radeći ovaj prijedlog zakona pokušali smo prenijeti u hrvatske okvire na odgovarajući način europsku dobru praksu u kojoj smo osobito kod osiguravanja sredstava željeli spojiti proračunske izvore sa onim izvanproračunskim a to ću nešto malo kasnije objasniti. Najveći broj država ima ustrojene odgovarajuće centre, institute, fondove u okviru kojih se kreira kulturna politika ovog područja i u u okviru kojih se umrežavaju sredstva iz različitih izvora odnosno kako domaćih tako i inozemnih. Stoga ovim zakonom predlažemo osnivanje javne ustanove Hrvatski audiovizualni centar koji po statusu jest ustanova i slijedom toga sustav upravljanja je preuzet iz tog sustava dok se za kao regulatorno tijelo koje će kreirati kulturnu politiku u području audio-vizualnih djelatnosti predlaže osnivanje Hrvatskog audiovizualnog vijeća sa izričitim nadležnostima vezanim uz reguliranje i poticanje audiovizualnog stvaralaštva. Posebno naglašavam da smo prilikom predlaganja načina uspostavljanja hrvatskog audio-vizualnog vijeća i utvrđivanja njegovih nadležnosti izričito htjeli odvojiti funkcioniranje ustanove od uređivanja pitanja poticanja audio stvaralaštva. Odnosno ustanovom upravlja upravno vijeće kako je to uobičajeno po Zakonu o ustanovama koje ima isključivu nadležnost da da donosi poslovne odluke vezane za funkcioniranje ustanove. Dok Hrvatsko audio-vizualno vijeće provodi i potiče audio-vizualno stvaralaštvo na predloženi način a najvažniji segment i i najvažniji dokument kojim se to uređuje je nacionalni program audio-vizualnog stvaralaštva. Želeći da o ovom području odlučuje struka na taj, upravo vodeći se time sve odluke su prepuštene Hrvatskom audio-vizualnom vijeću izuzev donošenja Nacionalnog programa promicanja audio-vizualnih djelatnosti kojeg donosi ministar kulture za četverogodišnje razdoblje. Pri tome želimo da se u tom Nacionalnom programu odrede određeni okviri i smjernice i to ne samo prema audio-vizualnom stvaralaštvu u zemlji već i prema obvezama koje se u tom segmentu dešavaju na međunarodnom planu. Dakle suradnja sa «Euro-Imagem», sa programom medija Dakle Hrvatski audio-vizualni centar odnosno to vijeće postalo stožerno tijelo za poticanje audio-vizualnog stvaralaštva. Drugi važni segment ovog predloženog zakona jest način osiguravanja sredstava u kojem smo kao što sam već to naglasio pokušali sliti prema audio-vizualnom centru ne samo proračunska sredstva kojima se do sad sustavno financirala audio-vizualno stvaralaštvo već i sve one subjekte koji se koriste audio-vizualnim djelima u obavljanju svojih djelatnosti. Dakako da je tu prva na udaru televizija osobito javna koja je to i činila i do sad i koju na neki način ovim zakonom također obvezujemo da to nastavi. Ali isto tako mislimo i na komercijalne televizije koji, od koji očekujemo da sukladno Zakonu o elektroničkim medijima ali i europskim konvencijama koje ih na to obvezuju da 10% svoje, 10% svoga programa ostvare u okviru nezavisne produkcije a obvezjući ih ovdje da surađuju sa Hrvatskim audio-vizualnim centrom i participiraju u sredstvima za poticanje audio-vizualnog stvaralaštva da upravo tu svoju obvezu realiziraju kroz Hrvatski audiovizualni centar. Taj model naime postoji u europskim državama i upravo ta dva mehanizma stvaraju jedan interes koji smo i mi pokušali artikulirati obvezujući te subjekte na minimalna sredstva koja propisujemo u članku 3. da od svog godišnjeg bruto prihoda udruže u realizaciji i poticanju audiovizualnog stvaralaštva pri tom otvarajući mogućnost obzirom da se radi o ugovornom odnosu da oni i neke druge svoje potrebe i i programe odnosno produkcijske i druge potrebe u audiovizualnim djelatnostima ostvare kroz hrvatski audiovizualni centar. Taj mehanizam postoji u brojnim zemljama kao što sam rekao sa različitim ključevima kojima se osiguravaju sredstva. Slijedom toga mi smo ovo prilagodili hrvatskim prilikama. Ovdje ćete također vidjeti da smo uključili i operatore mobilnih telefona i to zato što se audiovizualna djela već i u toj vrsti medijskih komunikacija koriste. Isto tako operateri Interneta koji sve češće postaju distributeri audio-vizualnih djela pa i oni koji u okviru svoje gospodarske djelatnosti na neki način u sticanju svojih prihoda koriste audio-vizualna djela dakako misleći tu prvenstveno na kino prikazivače, na video djelatnosti ali i na one gdje se audio-vizualna djela mogu konzumirati na zahtjev. Jedan od takvih primjera zasigurno su hoteli koji imaju televizijske programe na zahtjev. Slijedom toga se ovo prvo čitanje i što je ovo jedan pokušaj da se na suvremeni način uredi pravni okvir za ove djelatnosti očekujemo vaše primjedbe i prijedloge i kako bismo mogli tekst poboljšati za drugo čitanje. Hvala lijepa. Hvala. Žele li odbori? Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Poštovani predsjednik Petar Selem. Izvolite. Predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege ovaj Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu razmotrio je na svojoj 33. sjednici 18. travnja Prijedlog zakona o audio-vizualnim djelatnostima. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Sudionici rasprave poduprli su ciljeve koji će se postići donošenjem predloženog zakona. Naglašeno je kako je vrijeme da se film i druge audio-vizualne tvorevine zaštite kao kulturni proizvod i stvori materijalna podloga za njihovu nesmetanu proizvodnju, distribuciju i javnu prezentaciju. Ocjena je da će se osnivanjem Hrvatskog audio-vizualnog centra i Hrvatskog audio-vizualnog vijeća stvoriti preduvjeti za unapređenje hrvatskih audio-vizualnih djelatnosti. Tu se jasno u prvom redu misli na film. Postavljanje pitanja njihova međusobnog odnosa audio- vizuelnog vijeća i audio-vizualnog centra s obzirom na ovlasti iz člana 14. pa bi možda trebalo razmisliti da li Hrvatsko audiovizualno vijeće treba biti samo jedno tijelo u sastavu Hrvatskog audiovizualnog centra kao ustanove ili pak ono treba biti samostalno sa zakonskim ovlastima i odgovorno izravno zakonodavcu kojim će, a Hrvatski audiovizualni centar pružati će mu u prvom redu stručno-administrativnu potporu. Iznijeto je više prijedloga radi poboljšanja sastava Hrvatskog audiovizualnog vijeća kako bi se postigla veća zastupljenost kulturnoj javnosti i audiovizualne struke i smanjio pretjerani utjecaj subjekata koji audiovizualnim dobrima raspolažu u komercijalne svrhe. Predstavnik predlagatelja pružio je uvjeravanja, odnosno odgovorio je na pitanja koja su se ticala pravne naravi i razloga za ponuđene instrumente pribavljanja sredstava za provedbu nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva iz člana 31. prijedloga zakona. Sve u svezi rješenja iz člana 33. stavak 1. i stavak 4. prijedloga zakona. Sudionici rasprave suglasili su se i sa stajalištem nazočnih predstavnika filmskih strukovnih udruga koji su istakli da predložena rješenja ne idu samo za afirmacijom audiovizualnih dobara kao hrvatske kulturne činjenice prepoznate i u svijetu već i za afirmacijom audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti kao prvorazredne gospodarske činjenice što je posljednjih godina u Hrvatskoj zanemareno kao gospodarska mogućnost. Članovi odbora suglasili su se da je potrebno da se kao posebna ustanova osnuje Hrvatska kinoteka. Istakli su također da je u svrhu arhiviranja audiovizualnog materijala izgrađen odgovarajući prostor u zgradi nacionalne i sveučilišne knjižnice koji se danas koristi u druge svrhe. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio slijedeći zaključak. Odbor predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Prijedlog zakona o audiovizualnim djelatnostima. Sva mišljenja i prijedlozi uputit će se predlagatelju radi utvrđivanja konačnog prijedloga zakona. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a poštovana zastupnica Jagoda Majska Martinčević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Klub Hrvatske demokratske zajednice će dakako svesrdno podržati Prijedlog zakona o audiovizualnim djelatnostima iz slijedećih razloga. Ovo je jedan od najvažnijih zakona u kulturi i umjetničkim djelatnostima u Republici Hrvatskoj. Zakon koji u svojim najvažnijim odrednicama mora objediniti nekoliko segmenata, a to su proizvodnja filmova, distribucija filmova, zaštita filmova i uspostava nacionalnog programa u hrvatskoj kinematografiji. Zbog čega je potrebno utvrditi novi zakonski okvir za obavljanje svih ovih djelatnosti na temelju kojeg će se omogućiti uključivanje različitih subjekata u financiranje ovih djelatnosti, a što je praksa u brojnim europskim zemljama članicama Naime, u Republici Hrvatskoj kao što smo već čuli još je uvijek važeći iako u najvećem dijelu posve neprimjenjiv Zakon o kinematografiji iz 1980. godine sa nekim izmjenama i dopunama iz 1990. S S obzirom da je donesen u tada sasvim različitim društvenim i normativnim okolnostima Zakon o kinematografiji je načelno ali i u konkretnim svojim normativnim rješenjima zastario i postao praktički neprovediv. Trajnu potporu hrvatskoj audiovizualnoj djelatnosti ostvarivalo je i ostvaruje još uvijek Ministarstvo kulture u okviru sredstava državnog proračuna kao glavnog izvora financiranja. U nastojanju da poveća hrvatsku igranu filmsku produkciju Ministarstvo kulture i Hrvatska radiotelevizija pojavljivale su se kao glavni sufinancijeri hrvatskog igranog filma. U studenom 2005. godine potpisan je Sporazum o uvjetima i kriterijima za utvrđivanje programa proizvodnje igranog filma i njegovom financiranju. Zakonom o potvrđivanju Europske konvencije o filmskoj produkciji, odnosno koprodukciji stvoreni su povoljniji uvjeti za proizvodnju međunarodnih koprodukcijskih filmova. Prihvaćanjem zakona i prijemom Hrvatske u Euro Image Fond vijeća Europe koji potiče produkciju i distribuciju filmova, domaćim filmskim producentima otvorene su nove mogućnosti višestrukih oblika filmske koprodukcije, a kino prikazivačima potpore U 2005. godini distributeri su polučili značajna sredstva iz ovoga fonda, a pristupanjem sustavu Europa cinema koji putem Euro Imagea potpomažu prikazivanje europskog filma nekoliko kino dvorana u Hrvatskoj ostvarilo je značajnu potporu. Tijekom 2005. godine Ministarstvo kulture i to je vrlo bitno za nastanak ovoga prijedloga zakona osnovala je stručnu radnu skupinu u koju su uključeni bili predstavnici redatelja, producenata, distributera, kino prikazivača, televizije, sveučilišta, Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, Hrvatske gospodarske komore, te djelatnika u audiovizualnoj djelatnosti koja je izradila prijedlog ovoga zakona koji je danas pred nama, a sa ciljem razvoja toga sustava u naravno novim okolnostima. Ovim novim zakonom uredit će se organiziranje i financiranje audiovizualnih djelatnosti koja obuhvaća podupiranje, poticanje i razvoj audiovizualne produkcije, distribucije i promocije audiovizualnih djela u zemlji i u inozemstvu. Donošenjem zakona stvorit ćemo uvjete za postizanje mnogih ciljeva od kojih je jedan svakako vrlo bitan, a to je promocija hrvatske kulture kao posebne, jednako vrijedne sastavnice europskoga kulturnoga identiteta. Dakako, da donošenje niti jednoga zakona, a pogotovo onih zakona koji se tiču kulture i umjetnosti ne mogu jamčiti dvije temeljne stvari vezane konkretno u ovom slučaju za hrvatski film, a to je njegova kvaliteta, a drugo njegova gledanost što je vrlo važno jer je jedno od osnovnih pitanja hrvatske kulture danas kako vratiti hrvatski film gledatelju, odnosno kako hrvatskog kino gledatelja vratiti u dvoranu onda kada se prikazuje hrvatski film. Vrlo je paradoksalna situacija zadnjih nekoliko godina da hrvatski filmovi na europskim i svjetskim festivalima postižu velike uspjehe, ubiru nagrade, redatelji, scenaristi, glumci. Međutim, to još uvijek nije jamstvo da će oni u domovini biti gledani. I tako se događa situacija ne samo jednom da nakon što prođe svečana premijera i tjedan dana prikazivanja film gleda po jednoj kino predstavi 15-ak do 20-ak gledatelja. To je naravno paradoks u odnosu na sve ono što se u hrvatski film ulaže, dakle ne samo na napor nego i na golema sredstva. I zbog toga smatramo da će donošenje ovoga zakona, naročito kroz svoj nacionalni program, a unutar Hrvatskog audiovizualnog centra koji će preuzeti djelatnost koju je do sada obavljalo Ministarstvo kulture dakle da će se ustanoviti mehanizmi koji će, naravno ne doslovce, ali nastojati pokušati vratiti hrvatskom filmu onaj dignitet prema javnosti, prema gledatelju koji od doista zaslužuje. Ja ću vam samo dati još jedan podatak kako bismo možda shvatili zašto je toliko važan ovaj zakon. U 2007. godini na natječaj Ministarstva kulture, dakle važeći natječaj stigao je 271 scenarij. Što znači da je ogroman broj stvaralaca, redatelja, scenarista i dakako organizatora zainteresirano za ovu djelatnost. Oni žele raditi, ali mi im moramo legislativom, mehanizmima omogućiti da to rade za nekoga, da to ne bude samo sebi svrha, utoliko više jer košta jako puno novaca. Zbog svega toga evo klub Hrvatske demokratske zajednice će svesrdno podržati prijedlog ovoga zakona. Naravno moći ćemo ga još i poboljšati u našim zajedničkim rasprava. Ali još jedanput ponavljam, možda i nismo svjesni koliko je ovaj zakon bitan, jer se radi o jednom vrlo, vrlo osjetljivom, a trebalo bi biti i možda najširem, najrasprostranjenijem području uopće na području kulture. Hvala lijepo. Hvala. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Antun Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Klub HNS-a će podržati ovaj prijedlog zakona iz dva razloga. Prvi je što ide u pravo čitanje i što nije silovanje Parlamenta da sve donosimo po hitnom postupku. A drugi je da je ovo dokaz da vi znate napraviti dobar zakon ali jednostavno neće. Čestitam vam na ovom zakonu, odlično ste to napravili. Imam jednu jedinu malu sitnu primjedbu za ovo prvo čitanje, a to je, broj članova vijeća je 12. Mislim da bi trebao biti neparan broj jer pri donošenju odluka u svakom slučaju bi trebalo biti pri glasovanju da bude ali ima i drugih prijedloga gdje je došlo od drugih kulturnih djelatnika i vjerujem da će se proširiti. Ali u ovom što smo mi dobili prijedlogu je 12. Zato mislim da bi ih trebalo biti najmanje 13 ili bilo koji drugi neparan broj, ili 11. Hvala.

Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Svojedobno je jedna rasprava o filmu počinjala sljedećom konstatacijom, a to je imamo film, a nemamo kinematografiju. To je zapravo, tada smo odgovarali, to ja zapravo odlično ako se može imati film, a da se ne mora imati i kinematografija. Ali naravno da tome nije tako. Kinematografija je ono što je podloga za film. A film ako se sretno napravi kako se inače radilo ili kako je rasla filmska produkcija kontinuirano zadnjih jedno 7, 8 godina, kako je ta produkcija rasla ona je vjerojatno, isto tako traži sada jedno utemeljenje u nekim institucionalnom rješenju koje će biti drugačije od ovoga, krajnje reduciranog i pojednostavljenog, a to je da država daje sredstva, da se dogovara preko Ministarstva kulture sa Televizijom i da se onda po nekim kriterijima uspješnim ili manje uspješnim, a na prijedlog vijeća donose odluke o tome koji će se filmovi financirati i da se zatim upućuje da tako kažem to onima koji će ih realizirati onda ih oni realiziraju. I činjenica je da smo zajedno stvarno u ovih 7, 8 godina imali veliki porast broja filmova, da smo imali dobre filmove, da su filmovi dobivali nagradu na stranim festivalima i da istodobno nemamo gledanosti u Hrvatskoj, da nismo nikada sigurni na koji ćemo način kontinuirano imati dobre filmove, da zapravo i ne možemo stabilizirati njihovu sudbinu, nego da oni uvijek na neki način ovise i previše previše faktora sretnih okolnosti da bi do njih došlo. Tako da je svakako bilo vrijeme da se izađe sa jednim zakonom i da taj zakon međutim obuhvati po mogućnosti što više toga kako bismo dobili kinematografiju. u tom smislu ovaj zakon, kojega ćemo inače podržati u prvo čitanju je učinio određeni iskorak, ali nije mogao pokriti sve one elemente koji bi bili neophodni da bi se dobila stvarna podloga i ekonomska i svaka druga za razvitak kinematografije. Nije mogao zato što se u međuvremenu u Hrvatskoj i dogodilo to što se je dogodilo, da su kinodvorane opustile, da su privatizirane, da ih nema, da su multipleksi okrenuli se prema drugim interesima, da je publika izgubila interes prema kinu, da su producenti i proizvođači filmski koji su bili velike svjetske da tako kažem marke propale i da su privatizirani itd., itd. Ja bih volio da sam mogao vidjeti, mi bi voljeli, pardon, da smo mogli vidjeti da je ovaj zakon mogao obuhvatiti i sve te elemente. On ih nije mogao obuhvatiti jer to ide po drugim zakonima. To su postali sve privatnici. Oni rade tako reći kako ih je volja. Ali mi se čini da bi se kada su barem producenti u pitanju i kada su u pitanju da tako kažem svi oni koji mogu dati usluge u proizvodnji filma mogu učiniti korak više i vidjeti na koji način srediti neke njihove obaveze pa ako treba i pogodnosti budući da se sada otvaraju i neke pogodnosti, da sudjeluju aktivnije i u proizvodnji hrvatskog filma i u uslugama koje se tiču stranog filma, a koji su nekada davali veliki prihod upravo takvim poduzećima, svi znamo govorimo o "Jadranfilmu" ali ne samo o "Jadranfilmu". mi ćemo podržati ovaj zakon u tom prvom čitanju, ali bi molili, odnosno pod jednim uvjetom da neke stvari ipak budu izmijenjene ili da se sa više uvjerljivosti objasne neke koje za sada dobro zvuče ali neznamo kakve će imati posljedice. Dakle najprije bi trebalo reći sljedeće. Položaj vijeća je veoma veoma značajan. Ono zapravo daje prijedloge programa za odlučivanje nacionalni program koji je zapravo program faktički finske proizvodnje ako se ne varam to je faktički to i ono daje taj prijedlog ministru kulture. Ta tehnologija je u redu i naravno onaj tko troši na neki način glavninu sredstava pogotovo ako su to državna sredstva i treba da svojim potpisom stavi paraf o tome kako će se oni trošiti, to nije sporno. Ali je sporno sljedeće, a to je da je do sada kako je tu funkciju vršilo zapravo Vijeće za film pri Ministarstvu kulture u njemu su sjedili zapravo prvenstveno filmski stvaraoci i umjetnici, ne i ovako jedna jaka plejada koja ima čak u ovom momentalnom prijedlogu kako stoji i dominantno ne umjetničku i ne profesionalnu u užem smislu riječi, u smislu dakle filmske umjetnosti i bazu nego ima je negdje drugdje, ima je u distributerima, u operaterima mobilnih i fiksnih telefona, interneta itd. itd. Mislim da dakle sve ono što se tiče komercijalnog interesa spram filma što mora biti obavezno poštovano ipak ne može imati presudnu ulogu kod nacionalnog programa jer zapravo naš je nacionalni program za film, teško da će moći biti komercijalan. On nama treba zbog mnogih drugih razloga ne samo komercijalnih razloga. Napokon čak ako je dakle u pitanju film jedne tako velike kinematografije kao što je Francuska i on se mora posebnim propisima od holivudskog filma, a zapravo oni koji baziraju svoj položaj iz distribucije filma na način komercijalnih interesa sigurno ne pripadaju istodobno i onim interesima za koje smo zainteresirani sa stanovišta vrijednosti i stanovišta umjetnosti i stanovišta uspješnih itd. itd. Dakle postoji opasnost da u ovakvom obliku vijeća da se on na neki način tko ima određenu samostalnost otrgne u smislu da više ne bude onaj savjetodavni organ za ono što mi želimo nego za nešto drugo. To bih molio i molimo vas da dobro odvagnete i da eventualno u strukturu ovakve jedne ustanove ugradite te elemente. Napominjem da je kod nas svugdje i vrlo često takav slučaj, a to je da tijela koja formiramo u namjeri da budu kreativna da se znaju zatvoriti i da se znaju na neki način povući u sebe i ne davati neke rezultate. Tu bi trebalo naći načina kako da se to spriječi. U tom smislu bi trebalo drugačije vjerojatno definirati odnos između upravnog odbora, vijeća i predsjednika upravnog odbora. Po ovom sadašnjem prijedlogu kako ovdje stoji predsjednika i tri člana upravnog odbora zapravo imenuje ministar kulture. Mislim da je to previše, ali možda i ne bi bilo previše obzirom na pet članova ukoliko bi se to provodilo na jedan drugi način, da on imenuje ove članove i predsjednika ali iz ili na prijedlog vijeća tako da se vijeće stavi u aktivnu poziciju da dakle on možda ne mora imati prijedlog točno ta tri člana, može mu dati veći prijedlog. Ali ne bi nikako po mom mišljenju, to bi bilo nešto što nije u skladu sa smislom ovakve ustanove da zapravo predsjednika i tri člana izvan ovoga kruga imenuje ministar. Mislim da to zapravo je to jedna nepotrebna opreznost, ali ako se već radi o namjerama onda da bi trebalo ići ovim putem, dakle od filmskoga vijeća, od vijeća audiovizualnog vijeća prema upravnom odboru i prema predsjedniku upravnog odbora. U tom smislu je istaknuto i mislim da ja posebno podupirem takav prijedlog i Odbora za kulturu koji je u tom smjeru isticao mogućnosti da se dakle ovako nešto još jednom ispita. kada se radi sada o onome što zamjenjuje druge materijalne baze za razvitak filma, tu dolazimo do prijedloga za koji bi ja volio da se može realizirati, ali nisam sasvim siguran. Mi dakako nemamo razloga da imajući pred sobom prijedlog jednoga ministarstva sumnjam da tako kažem u podršku koje to ministarstvo ima kod drugog ministarstva, a to je Ministarstvo financija. Ali za ovakve procente koji obuhvaćaju zapravo potpuno privredne djelatnosti pa i privatne itd. interese, vjerojatno nije dovoljan zakon u ovome konkretnom nacrtu nego isto tako i odgovarajući segmenti koji se tiču poreznih zakona i drugih. Ja bih volio da se to može realizirati, ali generalna je primjedba sljedeća, a to je dakako vezano uz odluke koje ne mogu biti predviđene, ali sredstva koja se tiču proračuna ne bi smjela padati zato što će biti sada više sredstava eventualno po ovoj drugoj osnovi. Kada bi se to moglo provjeriti i zaživjeti onda bi se to možda moglo tako i realizirati. Za sada se treba paziti i ovo zapravo ako bi se ovako sada išlo mogli bismo sa sigurnošću tek nakon neke eksperimentalne faze vidjeti da li ovo može funkcionirati i kako funkcionira. Eto sa ovim nekim prijedlozima i još možda nekim manjim amandmanskim korekcijama mi ćemo u prvom čitanju podržati ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani gospodine predsjedniče, predstavnici ministarstva. Pred nama je Prijedlog zakona o audiovizualnim djelatnostima koji mene zanima naravno prvo kao saborskog zastupnika i građanina ove zemlje, ali prije svega i kao ljubitelja filma. Naime ja sam godinama postavljao pitanje zbog čega nema hrvatskog filma koji bi punio dvorane, čast izuzecima. Zbog čega hrvatska kinematografija ne može zauzeti ono mjesto koje je nekad zauzimalo i koje bi moglo zauzimati. Odgovor je bio u nereguliranim odnosima koji vladaju na tržištu audiovizualnih djelatnosti. I doista, posljednji zakon je bio Zakon o kinematografiji 1980. godine, znači prije 26 godina i koliko znam nije ni jedan drugi zakon ili bilo koji drugi akt nije regulirao ovo područje. Situacija je danas što se tiče kinematografije u hrvatskoj vrlo loša po domaću kinematografiju. Imamo i u ovim materijalima dokumente koji kažu da je da je npr. 1990. godine i '91. bilo 66 kino sjedala, danas ih 48 tisuća, da je '91. godine bilo 173 kino dvorane, danas 147, dakle opada broj sjedala, opada broj kino dvorana, a bilo bi interesantno vidjeti podatke posjećenosti hrvatskih filmova u tim kino dvoranama. Dakle, zaključak ministarstva da treba regulirati ovo područje je potpuno opravdan i Ministarstvo kulture je zbog toga osnovalo radnu skupinu od stručnjaka ovoga područja i srodnih područja 2005. godine, a uključili su radnu skupinu predstavnike redatelja, producenata, distributera, Hrvatske gospodarske komore, kino prikazivača itd. Zbog toga je uslijedio jedan prijedlog zakona koji nam daje dosta velike garancije da će se ovo područje regulirati i da će omogućiti ne samo usklađenje naših propisa s propisima Europske unije, nego da će prije svega urediti odnose audiovizualnih djelatnosti u našoj vlastitoj zemlji. Dakle, ako polazimo od definicije audiovizualnih djelatnosti, onda se kaže u ovom Zakonu da su to igrani i dokumentarni filmovi, animirani filmovi te sva druga audiovizualna djela koja predstavljaju umjetnički izraz bez obzira na tehnologiju kojom su nastala i podlogu na koju su fiksirana, odnosno snimljena. Naravno iz same definicije se vidi da se ta definicija tijekom proteklih godina jako promijenila jer je tehnologija u audiovizualnim djelatnostima izrazito napredovala i to je sigurno jedan od razloga zašto kinematografija gubi dio svoje publike, ali naravno nije razlogom da se to područje ne regulira jednim ovakvim Zakonom. U zakonu nalazim čitav niz dobrih rješenja, ali evo nakon njih kad ih podvučem reći ću i nekoliko sugestija. Dakle, ono što u tom Zakonu jest svakako dobro to je da se utemeljuju institucije koje će voditi brigu, naravno pod strogom kontrolom, nadzorom i države, ali i različitih drugih institucija, sve do inspekcijskog nadzora. To su prije svega Hrvatski audiovizualni centar i Hrvatsko audiovizualno vijeće. Dakle, Hrvatski audiovizualni centar koji treba biti osnovan od Vlade Republike Hrvatske, odnosno resornog Ministarstva kulture ima djelatnosti koje će sigurno usmjeriti na poboljšanje stanja u ovoj djelatnosti, to je izgradnja, izradnja, priprema i izrada i provođenje nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva, prikupljanje i raspodjela javnim natječajem financijskih sredstava, velike bolne rane hrvatske kinematografije o čemu ću malo kasnije, poticati će i organizirati domaće audiovizualne sadržaje, festivale i različite prigodne događaje, organizirati zaštitu audiovizualne baštine, organizirati stručna usavršavanja, organizirati kontakte sa inozemstvom, poticati mjere zaštite djece od neprimjerenih sadržaja i konačno usklađivati cijelo područje sa programom i mjerama Europske unije i u tom smislu vjerujem da će Centar zadovoljiti. Centar će biti financiran dijelom iz državnog proračuna, dijelom iz vlastitih aktivnosti što naravno treba precizirati dodatnim podzakonskim aktima. Glavna tijela Upravni odbor, ravnatelj i Hrvatsko audiovizualno vijeće također su precizno definirani, različiti su ukusi da li je to dobro ili nije, mislim da je to i koliko sam informiran otprilike jedan srednji put kojim su išle i druge europske zemlje. Dakle, sam Upravni odbor ovoga Vijeća koje će upravljati njim, ovim Centrom imenovan je od osnivača i mnogi su prigovarali zašto osnivač od 5 članova imenuje 4, 5 je zaposlenik, odnosno 3 člana jednog predsjednika. da je ovo normalno i logično jer osnivač preko resornog ministarstva će i davati najveći dio financijskih poticaja, će i organizirati i odgovarati za cijelo područje i logično je da onda on imenuje ovdje članove, a naravno da za vrijeme provođenja natječaja imenuje i razne neovisne stručnjake koji će kao konzultanti imati funkciju objektivnog izbora kvalitetnih scenarija. Centar vodi i očevidnik audiovizualnih djela snimljenih na području Hrvatske, vodi očevidnih distributera, dakle sve dolazi pod jednu kontrolu, postaje vidljivo i postaje provjerljivo. Ono što bih htio posebno istaknuti je način financiranja audiovizualnih djelatnosti. Ona se ovdje precizira, proširuje i prilično strogo definira. Dakle, osim onoga što Ministarstvo financija iz proračuna već sada daje, osim onoga što daje Hrvatska radiotelevizija uvode se i novi subjekti. Dakle, osim državnog proračuna sudjelovat će Hrvatska radiotelevizija sa 2% svojih prihoda na razini godine i različiti drugi subjekti koji su ovdje nabrojeni sa 0,1 do 1% svojih godišnjih prihoda i to je sigurno kvalitetno rješenje. Ja tu samo postavljam jedno pitanje. Ne bi li trebalo regulirati možda u ovom dokumentu, a to struka i ministarstvo mora odgovoriti i poticanje privatnih producenata? Drugim riječima, privatni producent stvara za tržište i njemu je stalo da kvaliteta snimljenog audiovizualnog materijala bude takva da privuče gledatelje, da privuče korisnike. Znači, pitam da li bi tu trebalo i da li bi se moglo ubaciti u drugom čitanju na neki način stimulacija privatnog producenta koji u ovom financiranju je nekako mi izgleda zaobiđen. Vjerojatno treba kombinirati privatne izvore sa ovim ovdje nabrojenima, pa evo zanima me kako bi se to moglo riješiti? I drugo što me zanima iz oblasti ovog financiranja. Budući da svakako država ostaje po ovome i dalje glavni izvor financiranja što preko proračuna, što preko Hrvatske radiotelevizije kao javne kuće koja je opet financirana najvećim dijelom iz novca ubranih od ovih građana, pitam se nije li onda i uloga države premala u usmjeravanju cjelokupnog područja Hrvatske kinematografije? Dakle, onaj koji financira, a to je najvećim dijelom ovdje ipak država, taj ima pravo na neki način i usmjeravati ta sredstva, naravno ne utječući na slobodu stvaralaštva potičući dalje kulturni razvoj ovoga područja, informativni razvoj ovoga područja, dokumentaristički razvoj ovoga područja. No ipak podvlačim jedno pitanje. Ako najveći dio ipak ide iz državnih sredstava, odnosno iz nacionalne televizije, ne bi li država imala pravo onda raspisivati i tematske natječaje? Drugim riječima ne bi li država trebala tražiti povoljne scenarije za ona područja koja su od njezinog posebnog interesa? Ja ću spomenuti samo jedno, a to je Domovinski rat. Hrvatskoj nedostaje kultni film o Domovinskom ratu, Hrvatskoj nedostaju kvalitetni filmovi o Domovinskom ratu. Bilo ih je nekoliko, ali su došli i prošli i nisu ostavili velikog traga. U isto vrijeme čak i neke društveno poticane financijski i na druge načine kuće financiraju neko drugo filmsko stvaralaštvo o toj istoj temi pa gledamo filmove klana Puhovski koji veze nemaju sa istinom, o umjetničkom dojmu nek sude stručnjaci, a država ne odgovara sa svoje strane poticanjem onih filmova o Domovinskom ratu koji će itekako svjedočiti istinu na svom umjetničkom i/ili dokumentarističkom žanru. Prema tome, vjerojatno bi se moglo ovaj zakon na neki način a opet da ne odstupamo od europskih kriterija ugraditi i mogućnost da jednim malim dijelom, barem ovih sredstava usmjeravamo hrvatsku kinematografiju u onom smjeru koji je daleko najvažniji za državu, a to je između ostaloga i istina o Domovinskom ratu, kvalitetan doprinos umjetničkog i dokumentarnog filma o Domovinskom ratu, jer ovako na tom tržištu nažalost dominiraju različiti subjektivni, neistiniti, uski pogledi koji će i na naše gledateljstvo ostaviti dugoročno negativne i neistinite posljedice. U tom smislu evo, predlažem da se i taj dio nekako ugradi u sljedeće čitanje jer mi, ova generacija u svim razinama pa i na razini audio-vizuelnih djelatnosti smo odgovorni za budućnost ove zemlje. Hvala lijepo.